Hvala i vama.

Nakon što je rasprava zaključena Vlada je podnijela amandman. Sukladno članku 199. Poslovnika ovako podnesenim amandmanima mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Tko je suglasan da provedemo raspravu o amandmanima Vlade? Molim vas glasujmo.

dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Molim vas glasujte,

Ovim smo iscrpili glasovanje i prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, drugo čitanje, P.Z. broj 59. Još jednom podsjećam, dakle u pola dva bit će sjednica Odbora za vanjsku politiku i europske poslove, u 15,00 sati glasovanje o kandidatkinji za novu ministricu vanjskih i europskih poslova i nakon toga rasprava i glasovanje o novom kandidatu za potpredsjednika Hrvatskoga sabora i nakon toga nastavak rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Predlagatelj ovog zakona je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te zastupnik Veljko Kajtazi. Molio bih predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Tu je gospodin Žarko Katić državni tajnik u MUP-u. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe zastupnici, poštovana gospodo zastupnici. Ukratko ću vam iznijeti razloge za izmjene prijedloga Zakona o strancima i izmjene koje su nastupile između prvoga i drugoga čitanja. Područje ulaska boravka i rada stranca u RH uređeno uređeno je Zakonom o strancima koji je u primjeni od 1. siječnja 2012., a pretrpio je jednu značajnu novelu u 2013. godini neposredno prije ulaska RH u punopravno članstvo EU. Zakon o strancima sadrži odredbe vezane za ulazak stranaca u RH, vizni sustav RH, rad stranaca, kratkotrajni privremeni i stalni boravak stranaca u RH u okviru kojih su regulirani posebice instituti spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja te znanstvenog istraživanja u RH, zatim zakon zatim zakon sadrži posebne odredbe koje se donose na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji, odobrenje europske plave karte visokokvalificiranim strancima, kao i reguliranje statusa stranca koji imaju odobren stalni boravak u državi članici Europskog gospodarskog prostora. Inače je Zakon o strancima usklađen ukupno sa 22 direktive, preporuke, odluke i rezolucije europske pravne stečevine. Međutim naklon stupanja na snagu ovog Zakona o strancima i njegove novele 2013. donijete su tri nove direktive koje je potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, prvenstveno kroz ovaj zakon. Radi se o sljedećim direktivama, Direktiva 2014/67/EU od 15. svibnja 2014. godine o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta. Zatim Direktiva br. 2014/36/EU od 26. veljače 2014. godine o sezonskim radnicima i naposljetku Direktiva 2014/66/EU od 15. svibnja 2014. godine o strancima premještenim unutar društva. Za sve ove direktive kao što sam rekao prošao je rok za usklađivanje zato ih je potrebno prenijeti u naše zakonodavstvo. O prijedlogu Zakona o strancima provedena je rasprava u prvom čitanju koja je zaključena 17. siječnja 2017. te je prijedlog zakona 24. siječnja upućen Vladi RH radi pripreme za drugo čitanje. Sve primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi pozorno su razmotreni te je taj prijedlog zakona dorađen u dijelu u kojem su se iznesene primjedbe mogle prihvatiti. Najkraće ću reći o izmjenama koje su dakle u konačnom prijedlogu zakona, razlici između znači prvog i drugog čitanja. Direktivom o upućenim radnicima omogućiti će se uspostava zajedničkog okvira odgovarajućih odredbi mjera i kontrolnih mehanizama potrebnih za bolju i ujednačeniju provedbu primjenu i izvršavanje u praksi Direktive 96/71/EZ uključujući mjere za sprječavanje i kažnjavanje svake zlouporabe i zaobilaženja važećih pravila. Jednako tako uređeno je izdavanje dozvola za boravak i rad za sezonske radnike i osobe koje su premještene unutar društva a koje će se izdavati po godišnjoj kvoti dozvola koje donosi Vlada RH osim osim u slučaju dugoročne mobilnosti kod stranaca premještenih unutar društva kada dolaze iz druge države članice kao i ostala pitanja kao što su zajamčena prava sezonskih radnika i stranaca premještenih unutar društva, zatim pitanje prestanka važenja dozvola itd.. Kada govorimo o sezonskim radnicima, riječ je o koji, dakle čiji rad i potreba za radom ovisi o pojedinim godišnjim dobima i o nedostatku te rade snage unutar hrvatskog tržišta rada kao što je recimo turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda i šumarstvo. Sljedeće što je važno napomenuti da će se članovima obitelji hrvatskih državljana regulirati status uz olakšane uvjete tako da članovi obitelji hrvatskih državljana za odobrenje privremenog boravaka više ne moraju dokazivati sredstva za uzdržavanje. Također imajući u vidu presudu Europskog suda za ljudska prava iz 2016. godine br. 68453/2013 Pajić Pajić protiv Hrvatske kao i Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola omogućeno je i istospolnim parovima reguliranje privremenog boravka u svrhu ostvarivanja životnog partnerstva. Na području mjera koje se poduzimaju prema strancima detaljnije su razrađene odredbe o odbijanju ulaska odnosno izlaska stranaca iz RH kao i mjere koje se poduzimaju prema strancu koji nezakonito boravi u RH. Definirano Definirano je što se smatra nezakonitim boravkom stranca u RH. Propisano je u kojim postupcima će se strancu koji nezakonito boravi i strancu koji boravi na kratkotrajnom boravku rješenje prevesti na jezik koji on razumije. Navedene su kategorije stranaca koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć što ona obuhvaća, tko ju može pružati te u kojim slučajevima stranac nema pravo na tu pravnu pomoć. Osigurano je obavljanje promatranja prisilnih udaljenja, u smislu članka 8. stavka 6. Direktive 2008/115/EZ. Sukladno direktivi o povratku navedeni su razlozi za smještaj stranca u prihvatni centar za strance te na posljetku definirana je ovlast pretrage i uzimanja biometrijskih podataka te procjena starosne dobi, stranca, kao i naknada troškova prisilnog udaljenja. Evo to su poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici osnovne izmjene i dopune definirane ovim Konačnim prijedlogom zakona. I evo ja i moji suradnici smo ovdje da pokušamo odgovoriti na vaša eventualna pitanja i prijedloge. Hvala vam najljepša. Hvala i vama. Imamo 3 replike na izlaganje državnog tajnika Žarka Katića. Prvi se je za repliku javio uvaženi kolega Glasnović. Izvolite. šta bih rekao o ovom zakonu, rekao bih samo jednu riječ, zastrašujuće. Kralj je gol. Je li moguće da 20 godina i više nakon završetka Domovinskog rata da treba i Hrvatu rođenom vani 3 godine dobije državljanstvo, 2 godine za domovnicu. Svakih 6 mjeseci mora dizati kao da se rađa svakih 6 mjeseci mora dizati rodni list. Imate vani 3,5 milijuna Hrvata koji ovdje nemaju prebivalište a o njima ovisi opstanak i budućnost Hrvatske države. se ne razumije./… iz ekonomskog i društvenog razvoja, to namjerno od bivših struktura, oni ne žele te ljude ovdje. Dali su 6 hrvatskih generala, došlo je 60 milijardi dolara, 60 milijardi dolara od '90.-te godine do dan Ti ljudi niti imaju pravo glasa, imaju formalno, treće zemlje imaju dopisno glasovanje, izvan …/Govornik se ne razumije./… 30 tisuća Hrvata mora letiti 6 sati da dođe do birališta, to su dimne zavjese, čiste dimne zavjese. Tu svake godine dolazi 16 milijardi kuna izvana što je registrirano plus milijun eura, to je skoro 4% BDP-a, to je možda nekima smiješno, nekima nije. Kako je moguće da sjede za dokumente ljudi godinama, godinama po konzulatima? Tko procjenjuje uspješnost rada tih ustanova gdje još slijede bivši udbaši, ljudi iz centralnog komiteta koji nikada nisu …/Govornik se Pa zašto ja kažem u ovoj državi još vlada lijevo i desno krilo UDBA-e, koji ne žele te ljude ovdje, ovdje ih ne žele. Najbolji primjer je Toni sa …/Govornik se ne razumije./… u Češko, trebala je biti u Lici a tamo je. Zašto? Došao je čovjek iz Kanade rođen ovdje da traži sastanak da to bude središte za srednju i jugoistočnu Europu, nije mogao doći do ministra. Ovo, ja bih rekao ovo su sve, taj zakon i svi drugi od Domovinskog rata samo su smicalice, zakonske i ustavne

Kolega Glasnović, molim vas. Bit će rasprave, možete se uključiti kada god želite. Druga replika uvaženi kolega Hajduković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, evo kako je istaknuto i na odborima koji su raspravljali o ovom zakonu, ono što posebno brine i što se provlači kroz cijeli zakon je tzv. „kriminalizacija solidarnosti“. Naime, tijekom izbjegličke krize kada je prvi val jako pogodio RH, tada smo svjedočili fotografijama, prizorima na koje smo sigurno svi bili ponosni. Sjećate se kako hrvatski policajac nosi malo dijete, migranta, ja se sjećam što su u Belom Manastiru migranti ostavljali u vojarni. Dobro se osjećam ovdje, hvala vam Hrvatska, puno vam hvala. Mi sada kriminaliziramo solidarnost. Drugim riječima, kolegice i kolege, ako na ulici sretnete stranca koji je gladan, vi ga prvo morate pitati da li je u RH boravio legalno ili nelegalno. Ako boravi nelegalno, tada ste i vi u opasnosti ako mu pomognete, ako ga nahranite, da završite u Remetincu kao što je rekao kolega prije mene. Zar to nije apsurd? Mi koji smo svijetu i Europi pokazali kako se treba nositi sa izbjegličkom krizom, koji smo pokazali što znači solidarnost iako ni stvari Hrvatskoj nisu najsjajnije da možemo reći da imamo sjajnu ekonomiju, zaposlenost, kupovnu moć, ali smo drugima pokazali kako se treba odnositi na one koji su u neprilici. Ja smatram osobno, da pomaganje koje ne rezultira nikakvom materijalnom ili financijskom koristi za pomagača nego je vođeno moralnim ili humanitarnim motivima, u situacijama nužnoj pomoći za zaštitu života ili integriteta osobe koja nezakonito prelazi granicu ili nezakonito boravi na području RH, ne može biti kriminalno djelo. Jer onda mi, kolegice i kolege nismo moralni ljudi. od onog što sam ja namjeravao, obzirom da su nas predstavnici civilnog društva u nekoliko navrata kontaktirali i zamolili da pokušamo prije konačnog usvajanja ovog teksta ipak bolje regulirati dio koji se odnosi na kriminalizaciju pomaganja strancima. I predstavnici civilnog društva se slažu da ste tekst koji sada imamo unaprijedili u odnosu na prve varijante ali i dalje ostaje mogućnost interpretacije koja nije dobra. Dakle zaista, moramo osigurati da se svima kojima pomoć potrebna, ta pomoć može pružiti bez da oni koji je pružaju budu dovedeni u situaciju da se to kriminalizira. Tim prije što posebno želim naglasiti, molim da se očitujete o tome, državni tajniče, dakle između ostalog naveli ste da ovaj zakon donosimo iz razloga što ga moramo uskladiti sa europskim direktivama, međutim, europska direktiva koja se odnosi na ovaj dio oko pomoći strancima, dakle nije obvezujuća. Ona je pustila mogućnost svim zemljama članicama EU-a da tu direktivu usvoje na način da je učine blažom, učine strožom, odnosno da je prilagode svojim uvjetima. Tim prije treba uvažavati i ono što se događa u Europi jer nedavno smo imali situaciju u Italiji gdje je jednom talijanskom pastiru u noći na njegovu kolibu banulo dvadesetak ljudi, koji jednostavno da im on nije pružio pomoć, pitanje što bi bilo sa njima i drugi dan su njemu na vrata zakucali karabinjeri, i protiv njega se vodi jedna postupak sada. Taj primjer pokazuje koliko je ta direktiva pogrešna, pogrešna, nepotrebna i zbog toga apeliram da zaista mi obzirom da ona nije obvezujuća, donesemo rješenje koje će biti najprihvatljivije i neće dovesti u poziciju kriminalizacije ljudi koji samo pružaju pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna. Hvala vam. Dobro, znači sad idemo na izvjestitelja odbora. Vidim da Odbor za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, nema predstavnika, ovdje je zato predsjednik, dosadašnji predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kolega Radin, pa izvolite, izvješće sa odbora. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da, hvala lijepo, kao članu odbora. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, razmotrio je na svojoj 9. sjednici, 13. lipnja 2017. godine Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH, aktom od 25. svibnja 2017. godine. Odbor je Konačni prijedlog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. Odboru su upućeni amandmani pučke pravobraniteljice, Isusovačke službe za izbjeglice, Hrvatskog pravnog centra i Centra za mirovne studije. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, ali naravno dao je 5 amandmana, koji bi ovdje sada bilo prenaporno pročitati ali međutim gospodin Katić, ja bih vas molio da tijekom završne riječi ili kad ćete uzeti riječ, da se i odnosite na te amandmane jer su oni na Odboru za ljudska prava koji je ja mislim itekako pozvan da raspravlja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, usvojeni su većinom, naravno, tako da je, i vrlo su važni svi, zato bih vas molio da njima posvetite dužnu dužnu pažnju kao što bi se i inače trebalo posvetiti pažnju amandmanima koji su usvojeni na odborima a puno puta tako i nije. Znači, amandmani su važni, ja ću samo trenutak se na kraju odnositi na ono što je rečeno, jer taj primjer o ovome pastiru u Italiji, koji je ugostio, koji je pomogao, bolje rečeno izbjeglicama, migrantima i koji je imao policiju odmah iste noći ili odmah ujutro kod sebe. Taj primjer je naveden i na našem odboru od drugog zastupnika SDP-a. Kao protuteža tome je rečeno, ovdje ne piše u izvješću, ali stalo mi je da to kažem. Kao protuteža tomu je rečeno to da osim onih koji na taj način, a ovo je stvarno bio nedužan čovjek, da postoji jedna cijela mreža mafijaška u pomaganju, u pomaganju, u iskorištavanju migranata. Cijeli posao, cijeli biznis se razvio oko toga, tako da se mora uzeti jedan balans između te dvije stvari kada se raspravlja o tom o tom problemu. Vidim da gospodin Orepić klima, tako da mislim da je stvar itekako prisutna. E znači, na kraju je kao što sam rekao jednoglasno usvojene usvojene su Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima sa ovim amandmanima na koje se moli da se očitujete. Hvala. Zahvaljujem se. Sada bih molio predsjednika Odbora za Hrvate izvan RH uvaženog kolegu Božu Ljubića da podnese izvješće sa rada tog odbora. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade dakle Odbor za Hrvate izvan RH je još u prosincu 2016. godine kada je ovaj zakon bio u hitnoj proceduri sastao se i jednoglasno donio odluku da se na ovaj zakon reagira amandmanom jer je to tada jedino bilo moguće s obzirom da je bio u hitnoj proceduri. A radi se o tome da postojeći Zakon o strancima kao i ovaj prijedlog izmjena i dopuna u članku 2. stavak 1. glasi: „Stranac je osoba koja nije hrvatski državljanin.“ Time su izrijekom svi pripadnici hrvatskog naroda bez državljanstva definirani kao stranci. Dakle, intencija odbora odnosno amandmana koji je odbor dao je da se učini nužna distinkcija između pripadnika hrvatskog naroda i stranaca kako na simboličkoj, tako i na suštinskoj razini. S obzirom da je u obrazloženju, dakle ovoga konačnog prijedloga zakona obrađivač zakona zapravo obrazložio da bi se prihvaćanjem ovakvog amandmana, odnosno ovakve formulacije stvorile određene pravne praznine mi smo organizirali par sastanaka u ime odbora …/Govornik se ne razumije./… na kojima su bili predstavnici, dakle MUP-a, također i stručne osobe iz Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH. I na tom sastanku smo diskutirali ovu problematiku. S obzirom da ću ja sudjelovati u pojedinačnoj raspravi, dakle u toj raspravi ću u svoje osobno ime iznijeti i argumentaciju, ali želim reći da je odbor na zadnjoj sjednici održanoj prošli četvrtak jednoglasno zaključio da odbor ostaje kod ove intencije da je nužno učiniti ovu distinkciju u Zakonu o strancima, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima. Ali isto tako je odbor dao, dakle slobodu predlagatelju da sam predloži formulaciju koja će, dakle zadovoljiti suštinu ove intencije. Stoga dakle mi, ja nisam pripremao, odnosno mi nismo pripremili u ovom momentu amandman u ime odbora. Ali želim izvijestiti i Sabor i predlagatelje da ću u svoje osobno ime predložiti ovaj isti amandman koji je odbor, dakle u prosincu predložio očekujući naravno u tijeku rasprave prije izjašnjavanja o ovom zakonu da predlagatelj prihvati tu formulaciju kao svoj amandman ili da predloži jednu drugu koja može biti adekvatnija. O čemu se radi? Dakle, jasno je da se položaj Hrvata izvan RH, odnosno Hrvata Hrvata koji imaju državljanstvo strane države ili su bez hrvatskog državljanstva ne može riješiti samo kroz ovaj zakon. Neke stvari se mogu kroz Zakon o državljanstvu, odnosno liberalizaciji toga zakona, …/Govornik se ne razumije./… dakle prijema u hrvatsko državljanstvo. Drugi se rješavaju kroz neke druge zakone, međutim nužno je u ovom zakonu i što je zapravo i praksa nekih drugih država s kojima se mi želimo upoređivati, kojima stremimo da se kroz ovaj zakon zapravo pošalje poruka ne samo našim sunarodnjacima bez državljanstva već i institucijama RH koje evo 25 godina nisu učinile skoro ništa na rješavanju ovog pitanja, da se kroz mnoštvo drugih zakona, sad ih ja ovdje ne bih nabrajao. I sam predlagatelj ih je, dakle naveo u svom obrazloženju. Dakle uradi ono što je neophodno da bi se zapravo Hrvatima bez državljanstva većina njih naravno izvan RH dala poruka da evo njihova država njima koji žive svoje hrvatstvo i bez državljanstva i da bi se, dakle učinila nužna distinkcija između njih i stranaca ne želeći ni na koji način komplicirati institucijama RH nošenje nošenje sa ovim problemom. Ali činjenica je da su neke države, pa evo i nama susjedna Slovenija to riješile na odgovarajući način su zapravo poruka i nama svima da također pristupim rješavanju toga pitanja. Hvala. Hvala lijepa. Sada bih otvorio raspravu. I prvi se javio u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Vlaho Orepić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici novi Zakon o strancima donesen je 2013. godine kada je usklađen sa 22 direktive, odnosno preporuke, odluke i rezolucije europske i pravne stečevine, a sada se dalje usklađuje sa 3 nove direktive, ali direktive koje se uglavnom odnose na radno zakonodavstvo. Most nezavisnih lista, podržat će ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima i jasna nam je žurnost u donošenju ovog zakona. Moramo isto tako reći, da nam je žao što je žurnost, razlogom da se Ministarstvo unutarnjih poslova zaostalo u postupku provođenja postupka revidiranja i donošenja potpuno novog Zakona o strancima, te što nije ustrajao u cjelovitom uređenju ovoga područja. Zakon je što radi usklađivanja sa brojnim ovim silnim direktivama, što radi raspona područja koji uređuje znači ulazak, boravak i rad stranaca vrlo opsežan i zahtjevan, no već je sad jasno da ova materija treba apsolutno biti razdijeljena kroz 3 zakona koji bi svaki pojedinačno pokrivao jasne cjeline. Tko bi se primjerice područje radnog zakonodavstva izdvojilo u posebnu cjelinu, razdvojile bi se i odredbe koje se odnose na EU građane od onih koji se odnose na strance, odnosno državljane trećih zemalja. Treba ponoviti, da nas je Europska komisija obavijestila da su pokrenuti predsudski postupci zbog povrede prava EU, zbog neispunjavanja obveza prijenosa 3 direktive. Direktive 2014/67EU o upućivanju radnika okviru pružanja usluga u izmjeni uredbe EU broj 10/24 od 2012. u administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i Direktive 2014/36 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika. I Direktive 2014/66EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva. I to je jedini razloga i zbog potrebe žurnog donošenja ovog zakona. Primjedbi je uistinu bilo dosta, prvenstveno od strane Centra za mirovne studije, Pučke pravobraniteljice, Zelene akcije, bila je i kvalitetna saborska rasprava i to je dobro. Dio njih je i uvažen, no najveći dio njih se odnosio prvenstveno na potrebu što jasnije definiranja nezakonitog pomaganja strancima. Ovdje uistinu trebamo biti, zbog iskustava koje smo imali, moramo biti vrlo oprezni. Stoga smatram da je dobro što je zakonom sada jasno definirano što se smatra nezakonitim boravkom stranaca, pod broj Zatim u kojim postupcima će se strancu koji nezakonito boravi i strancu koji boravi na kratkotrajnom boravku rješenje prevesti na jezik koji stranac razumije. Zatim navedene su i kategorije stranaca koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i što ona obuhvaća, tko ju može pružati, te u kojim slučajevima stranac nema pravo na istu. Također definirano je i osiguranje pri obavljanju, promatranja prisilnih udaljena, u smislu članka 8., stava. Direktive 2008//115EZ, te točno je navođeno razloga, te točno navođenje razloga za smještaj stranaca u prihvatni centar za strance uz definiranje ovlasti pretrage i uzimanje biometrijskih podataka, te procjenu starosne dobi, kao i naknadu troškova prisilnog udaljenja. Sve u svemu, s obzirom na iznijeto, kao i činjenicu da se sa prijedlogom uređuju iznimno važna područja, pitanja, od interesa za RH, Klub Mosta nezavisnih lista će podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, naravno uz preporuku što žurnijeg donošenja sveobuhvatnog zakona, odnosno više zakon koji zahtijevaju aktualni sigurnosti trenutak. To prvenstveno mislim o situaciji povećanog kretanja stranaca posebice migranata, a isto tako i neizostavno potrebu kvalitetnijeg rješenja za radnu snagu koja nam nedostaje i koja će neminovno morati dolaziti u RH. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Orepiću, Zakon o strancima, ima puno rupa koje bi trebalo popuniti, kao što je i popunjavanje pučanstva u Hrvatskoj tijekom stoljeća se popunjavalo iz bazena BIH. Pa bi htio napomenuti, pored svih ovih stranaca koji nam dolaze, neki ostaju, a neki prolaze samo kroz Hrvatsku, ja bi se osvrnuo, na vaše djelovanje kao ministra unutarnjih poslova, kada ste iz ko zna iz kojih razloga brisali naše državljane, sunarodnjake iz Herceg Bosne, koji nisu zatečeni na svojim prijavljenih prebivalištima u Hrvatskoj. Dakle, radi se o ljudima, ja ću samo jedan primjer reći, koji ne mogu prešutjeti nikako, ratni zapovjednik specijalne policije Orašja, ratni prijatelj generala Đure Matuzović, i drugih je potjerano iz naše domovine Hrvatske, čovjek koji ima prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, kod Osijeka, koji ima svoju zemlju na moru, koji ima registrirana 2 auta u Hrvatskoj, čije 2 djece završilo školu u Hrvatskoj i 3 dijete u Županji ide u gimnaziju, dakle oni su samo zbog potreba izbora prošlih uklonjeni iz Hrvatske kao i mnogi drugi, po vašemu naputku, koji ste uputili posebice prema teritoriju Metkovića, Gruda, dakle, oko Dubrovnika i prema Vukovaru. Činjenica je da je u blizini prebivalište Mirka Kljaića, nalazi se isto kuća u kojoj je prijavljeno i do 40 ne Hrvata iz susjedne nam Srbije, u Vukovaru je nemali broj takvih stambenih jedinica u kojem je prijavljeno više od 10 osoba, ali je Mirko Kljaić morao otići iz svoje Hrvatske za koju se borio i stradao, 80% ratni vojni invalid.

nadam se da razumijete da se niste borili za privilegije u RH. Pod broj dva, nitko nema pravo ne provoditi službene zakone RH niti ih itko ima pravo derogirati u njihovoj provedbi, što je bio slučaj. Obrana domovine je bila moja obveza, a ne stjecanje prava, to trebate zapamtiti i svako jutro ponavljati. I molim vas, svaki državni dužnosnik nužno mora štititi provedbu punosnažnih zakona RH. Molim vas da na taj način pristupamo svi skupa ovdje. (HDZ)** Hvala. Sljedeći će govoriti u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Veljko (Nezavisni)** … poštovani predstavnici MUP-a, poštovane kolegice i kolege. Još nije prošlo ni godinu dana, a ponovo raspravljamo o izmjenama Zakona o strancima, što znači da smo potrošili jako puno vremena i energije, a nismo ništa postigli. Radi se o važnom zakonu iz kojeg proizlazi niz okolnosti koje ne pogoduju onima koje nazivamo neformalni pripadnici nacionalnih manjina, prije svega Romima sa neriješenim statusom prebivališta i državljanstva, ali i Hrvatima izvan Hrvatske i ostalima koji imaju čvrstu poveznicu s našom državom. Klub zastupnika nacionalnih manjina i pučka pravobraniteljica iznijeli su primjedbu na članak 19. prijedloga zakona kojim se mijenja članak 56. Zakona o strancima na način da definira da se u slučaju člana uže obitelji hrvatskog državljanina koji traži privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ne traži strana putna isprava ako ne ne može pribaviti u diplomatskom predstavništvu strane države u RH ili kada bi postupak pribavljanja strane putne isprave imao za posljedicu razdvajanje obitelji. Ista primjedba iznesena je i saborskoj raspravi. Primjedba na moju žalost nije u raspravi na Odboru za ljudska prava od strane MUP-a bila prihvaćena jer se strancima koji nemaju valjanu stranu putnu ispravu izišlo se u susret na način da im je omogućeno odobravanje privremenog boravka sa rokom važenja do godinu dana u kojem su dužni regulirati svoju nacionalnu putu ispravu člankom 52. stavak 3. važećeg Zakona o strancima. Međutim, potpuno je netočno da je stranac sukladno navedenoj zakonskoj odredbi u roku godinu dana dužan regulirati svoju nacionalnu ispravu jer ta kao nijedna odredba Zakona o strancima tako nešto ne propisuje. Ona samo ukazuje na praksu tijela koja nema uporišta u zakonu. Isto tako trenutno važeće odredbe Zakona o strancima u članku 52. ne propisuje da je stranac pri produžetku privremenog boravka dužan priložiti stranu putnu ispravu, dakle ne propisuje se predočenje valjane putne isprave već samo putne isprave iz čega proizlazi da to može biti i ona putna isprava s kojom je stranac prethodno regulirao boravak. Ove dvije činjenice koje navodim su u praksi negativno utjecale na i onako težak položaj Romske nacionalne manjine koju zastupam te je dovodilo i do situacije u kojima je dolazilo do razdvajanja obitelj, maloljetne djece i majke te pored socijalno ugrožene nametalo obavezu odlaska recimo na Kosovo radi reguliranja putnih isprava što je za njih predstavljalo nemoguću misiju. Iako su u Veleposlanstvo BiH i Republike Srbije u RH počeli su se izdavati biometrijske putovnice, dok Veleposlanstvo Kosova u RH izdaje putne listove s kojima njihovi državljani u Republici Kosovo mogu izvaditi biometrijsku putovnicu to nije značajno utjecalo na položaj Roma ili drugih stranaca u teškom socijalnom položaju, pogotovo jer smo svjedočili brojnim slučajevima u kojima se osobama dopustilo da napuste RH, a po povratu se nisu uspjeli vratiti u RH i vratili svojim obiteljima. Imajući u vidu da sam ja na terenu uglavnom nailazio na osobe pogođene ovim zakonskim odredbama, a da su očito čvrsto povezani sa RH ne samo sa rodbinskim vezama, nego i ostalim trajnim poveznicama te imajući u vidu da je Ustavom RH nacionalna država i Romske nacionalne manjine. Smatram kako prihvaćanje amandmana koje bi izglasali da stranci sa odobrenjem privremenog boravka ne moraju ispunjavati uvjete iz članka 54. točke 2., kada se strana putna isprava ne može pribaviti u diplomatskom predstavništvu u RH ili kada ili kada postupak pribavljanja strane putne isprave ima za posljedicu razdvajanje obitelji predstavlja human čin te za osobe koje nisu klasični stranci može značajno olakšati uvjete života. U tom smislu se zalažemo i da se članovima uže obitelji hrvatskog državljanina koji traži privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, pruži iste mogućnosti kod podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka koji postoji u slučaju odobravanja boravka iz humanitarnog razloga odnosno da se unaprijed ne uvjetuje prijava na HZMO. Stava sam da svi koji mogu dokazati da nisu u mogućnosti osobno plaćati doprinos budu izuzeti od tih plaćanja. Konkretno pripadnici romske zajednice nemaju nikakve mogućnosti plaćati te doprinose i zbog toga unatoč činjenici da žive tu godinama ne mogu ostvariti pravo ni na privremeni, ni na stalni boravak, a pogotovo na državljanstvo. U tom smislu podržavam i ja i Klub nacionalnih manjina prvi amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, mojeg matičnog ureda koji ističe da u izvršnim osnovama Ustava naša država ustanovljena kao nacionalna država hrvatskog naroda i nacionalnih manjina kojima se jamči ravnopravnost u skladu sa demokratskim normama. Pripadnike hrvatskoga naroda i pripadnike manjinskih naroda, kojima se utvrdi da imaju neposrednu povezanost sa RH ne možemo tretirati kao strance. Podsjećam da su Romi o kojima govorimo, a koji su neformalni pripadnici manjina jer nemaju državljanstvo prihvatili i hrvatska imena i vjeru, običaje, jezik, kao i ostale kulturne i sociološke obrasce ponašanja većinskog hrvatskog naroda. Postupanjem prema osobama koje su se spletom okolnosti našli na privremenom i stalnom boravku izvan RH a prethodno su boravili u RH te ostvarili značajnu povezanost sa RH ne bi trebali ne bi trebali tretirati kao recimo izbjeglice …/Govornik se ne razumije./… stranci iz udaljenih krajeva svijeta kao što ne bi trebali činiti i za Hrvate izvan RH kojima je Hrvatska nacionalna država. Podržavam i ostale amandmane Odbora za ljudska prava a posebno se želim osvrnuti na amandman 5. koji se tiče pomaganja koji ne rezultira nikakvu materijalnu ili financijsku korist pomagača nego je vođeno moralnim i humanitarnim principom. Ja sam upravo u tom dijelu osjetljiv jer i nacionalne manjine očekuju pomoć od većine i to je nešto što me posebno tišti. da smo u posljednjoj izbjegličkoj krizi pokazali kako smo i moralni i da se vodimo humanitarnim principima kada je riječ o izbjeglicama i da smo ih na desetke tisuće humano zbrinuli što je pohvalno, što i podržavam. da se tom praksom trebamo i dalje voditi bilo da se radi o izbjeglicama ili pak u ovom slučaju o strancima. Čak su se i romske udruge organizirale i sudjelovali su u tome. Žao mi je samo da tu vrstu moralnih vrijednosti ne vidim kada trebamo pomoći našim sugrađanima Romima koji na ovim prostorima žive 700 godina. U nedavnom obilasku romskih nasilja sa državnim tajnikom Mažarom iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje sam ukazao na taj problem. I ljudi koji su se godinama bavili stambenim zbrinjavanjem nisu do sada svjedočili takvom stanju. Pitam se zašto imamo toliko senzibiliteta za strance što je pohvalno. Ali mi nije jasno zašto nemamo taj osjećaj za naše sugrađane Rome koji se svakodnevno susreću sa sličnim i većim problemima a malo se čini od strane nadležnih da bi se ti problemi riješili. Na samom kraju želim pozvati sve kolege da podrže moj amandman i sve amandmane mog matičnog odbora kako bi se dodatno unaprijedili ovaj zakon uz napomenu da mi je žao da što su predstavnici MUP-a oglušili na moje zahtjeve koji sežu od samog početka godine do nedavno da zajednički nađemo rješenje za probleme o kojima sam i govorio. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika govoriti uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Taj prijedlog je bio prihvaćen na 3. sjednici Sabora održanoj 20. siječnja 2017. godine u prvom čitanju i bio je raspravljan i na sjednicama radnih tijela. Uvodno želim podsjetiti da se Zakonom o strancima uređuje područje ulaska, boravka i rada stranaca u RH te da je na snazi Zakon o strancima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine. Kao što smo imali prilike čuti, ovaj zakon usklađen je s ukupno 22 direktive, preporuke odluke i slično, europske pravne stečevine. A ovim prijedlogom zakona žele se ukloniti ukloniti također određeni nedostaci važećeg zakonskog teksta uočenog tijekom provedbe Zakona o strancima a isto tako želi se uskladiti zakon sa nove tri direktive EU koje su u međuvremenu donesene. Stoga se predloženim zakonom definira sljedeće. Pojam sezonskog radnika i djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba u skladu sa direktivom 2014./36, zatim uvjete za reguliranje boravka i rada do 90 dana i duže od 90 dana te uvjete za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad, te razloge prestanka važenja i poništenja odobrenja za sezonski rad, premještaj unutar društva i ono što se smatra skupinom trgovačkih društava u skladu sa Direktivom 2014/66. Zatim definirati tko se smatra upućenim radnikom, pod kojim uvjetima može obavljati poslove u RH, zatim zatim osiguranje sudske zaštite i administrativne suradnje i informiranja. Zatim se regulira uvjete za reguliranje boravka i rada osoba premještenih unutar društva, definiraju se poslovi koje obavlja svaka od navedenih kategorija, uvjeti za odobrenje kratkoročne i dugoročne mobilnosti, razloge za odbitak i poništenje dozvole za boravak i rad izdane premještenom radniku. Definira se i propisuje da članovi obitelji hrvatskih državljana reguliraju status sukladno odredbama kojima se regulira status državljana trećih zemalja uz olakšano reguliranje statusa. Predviđena je i nova svrha privremenog boravka radi reguliranja statusa osoba u životnom partnerstvu, preciznije se definiraju kategorije stranca kojima se boravak, kojima je boravak odobren u određenu svrhu neće uračunati u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka. Zatim se preciznije uređuje prijava smještaja stranca na kratkotrajnom boravku, detaljnije se razrađuje odredbe o odbijanju ulaska, odnosno izlaska stranca iz RH kao i mjere koje se poduzimaju prema strancu koji nezakonito boravi u RH. Definira se Definira se i ono što se smatra nezakonitim boravkom stranca. Navode se koje kategorije stranaca imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i što ta pravna pomoć obuhvaća. Navode se i razlozi za smještaj stranca u prihvatni centar za strance. U predloženi zakon također su dodane odredbe koje se odnose na isprave, prijavu i odjavu boravišta i prebivališta za navedene kategorije osoba te su također sukladno svim predloženim izmjenama i dopunama ažurirane i prekršajne odredbe. Sve primjedbe i prijedlozi koji su izneseni kroz čitanje su razmotreni, te je u odnosu na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, konačni prijedlog zakona u dijelu izmijenjen. Tako su prihvaćene primjedbe Odbora za zakonodavstvo koje su bile novo-tehničkog karaktera, i ugrađene su u tekst konačnog prijedloga zakona. Vezano na primjedbe Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u članku 2 stavku 1. točci 22. konačnog prijedloga zakona, brisana je definicija izvanbračne zajednice, a u članku 15. kojim se mijenja članak 47. Zakona o strancima, dodano je da državljanin treće zemlje može regulirati privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva. Temeljem navedenog, nije mijenjana definicija uže obitelji kako je propisano člankom 56. važećeg Zakona o strancima. Nadalje, članak 16. konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 48. važećeg zakona, dodano je da život ili neformalni životni partner može podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva i u policijskom upravi odnosno policijskoj postaji, te člankom 19. konačnog prijedloga zakona dodan novi članak 56. b) kojim se propisuju uvjeti odobrenja privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva. Članak 22. konačnog prijedloga zakona izmijenjen je člankom 73. stavak 3. važećeg zakona, na način da je omogućeno da i životni ili neformalni životni partneri kojima je odobren privremeni boravak s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita, mogu raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijave rada. U konačnom prijedlogu zakona, djelomično je uvažena primjedba klubova na članak 58. prijedloga zakona a vezano na ostvarivanje besplatne pravne pomoći. Naime, sukladno europskom zakonodavstvu, države članice EU-a, mogu postavljati ograničenja u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u postupku povratka i to u slijedećim slučajevima. Kada sud ili drugo nadležno tijelo smatra da žalba ima dobre izglede za uspjeh, zatim onim osobama koje ne raspolažu dostatnim sredstvima, zatim putem usluga koje pružaju pravni savjetnici ili drugi savjetnici za koje je u nacionalnom zakonodavstvu posebno određeno da pomažu tužiteljima i da ih zastupaju. I u prvostupanjskim žalbenim postupcima, ali ne i za daljnje žalbe i preispitivanja. Odobravanje besplatnog pravnog zastupanja u upravnom sporu, svim migrantima u postupku povratka, nije opravdano, i to prije svega zbog financijskih razloga a i razloga svrsishodnosti. Troškovi besplatnog pravnog zastupanja iznose otprilike oko 4000 kuna po osobi. Besplatno pravno zastupanje u upravnom sporu opravdano je samo u slučajevima kad za to postoji povezanost između stranca i RH, kao u slučajevima koji su navedeni u prijedlogu zakona, a to su dugotrajnost boravka jer stranac boravi u RH već jednu godinu, zatim npr. obiteljska veza jer stranac ima člana uže obitelji u RH, te činjenica rođenja u RH bez obzira na vrijeme koje stranac nakon rođenja boravi u RH. Zbog svega navedenog, prihvaćen je prijedlog da se pravni savjet uključi u definiciju pravnog zastupanja zajedno sa pravnim zastupanjem u upravnom sporu, te da pravni savjet se osigura svim strancima u postupku povratka pa i onima koji nisu smješteni u centru. Prihvaćen je i prijedlog Hrvatske udruge radničkih sindikata koji se odnosi na sudsku zaštitu sezonskih radnika sukladno Direktivi 2014/36 EU, o uvjetima za ulazak i boravak državljanina trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika. Također se u konačnom prijedlogu, izvršene manje izmjene u određenim člancima radi usklađivanja sa Direktivom 2014/67 Eu, zatim Zakonom o mirovinskom osiguranju i Prekršajnim zakonom. Donošenjem ovog predloženog zakona, regulirat će se boravak i rad sezonskih radnika i osoba premještenih unutar društva na način kako je propisano Direktivom 2014/36 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine, uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika i Direktivom 2014/66 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, uvjetima uza ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva. Donošenjem ovog zakona postiže se također, vrlo značajan cilj a to je uspostava zajedničkog okvira odgovarajućih odredbi, normi, mjera i kontrolnih mehanizama potrebnih za bolju i efikasniju provedbi, primjenu i izvršavanje u praksi Direktive 96/71 uključujući i mjere za sprečavanje i kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila. Dakle, s jedne strane donošenjem ovog zakona stvaramo dobar okvir za olakšano i efikasno reguliranje boravka i rada stranaca u RH, a s a s druge strane stvaramo jak kontrolni mehanizam za osiguranje sigurnosti u zemlji što je vrlo važno u trenutku u kojem se nalazimo zajedno sa svim drugim zemljama u okruženju i šire. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Zbog svega navedenog, klub HDZ-a podržava donošenje Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima i vjerujemo u njegove vrlo pozitivne učinke u provedbi. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Žao mi je što u svim ovim do sad diskusijama se nismo dotakli ovog jednog drugog dijela ovog zakona koji je puno primjereniji našim građanima jer se tiče radnih mjesta i ulaska sezonskih radnika u Hrvatsku i to je nešto o čemu ja želim progovoriti. Što se tiče ovog prvog dijela zakona koji je u principu Ministarstvo unutarnjih poslova iskoristilo da revidira neke dijelove koji su vezani uz azilante i strance koji ulaze u Hrvatsku. Drago mi je da da je uvažen prijedlog da se zabrana pomaganja jasnije definira, te pomaganje se ne smatra ono koje počinje iz humanitarnih razloga pa mi je drago da je taj dio uvažen. Ali ja ću se osvrnuti na onaj važniji dio, a to su, to je implementacija tri važne direktive na tržištu rada. U prvom redu mi je žao što ovdje nema nikoga iz Ministarstva rada koje je u principu i nadležno za ove tri direktive, a to znači da ja se nadam da do kraja godine bi trebalo donijeti novi Zakon o strancima koji će biti potpuno odvojen. Dakle, ovaj dio koji se tiče rada, radnih direktiva treba otići u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i imati poseban zakon, a ovaj zakon, dakle o strancima se bazirati na ono što on stvarno je. Svaka od tri direktive ima određeni utjecaj na tržište rada, a cilj tih direktiva je osigurati jedinstveni pristup svih država članica EU u uređenju migracijske politike i njenom utjecaju na politike tržišta rada. Također omogućiti državama članicama EU da prilikom transponiranja odredbi direktive u nacionalno zakonodavstvo uvede i određena ograničenja kako bi zaštitile svoje tržište rada i osigurale prednost pri zapošljavanju svojih vlastitih državljana i drugih državljana članica EU, te kako bi zaštitile radnike sprječavanjem zloupotreba do kojih može doći prilikom migracija. I žao mi je što predstavnik, dakle kluba HDZ-a nije se niti jednom riječju osvrnuo na taj vrlo važan segment koje ove tri direktive unose u naše zakonodavstvo. One su izuzetno značajne jer omogućavaju zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj, dakle bilo da je riječ o radu stranih radnika u okviru slobode pružanja usluga kao izaslanih radnika, bilo da je riječ o sezonskom zapošljavanju radnika trećih država. I osobno smatram da prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo ne treba shvaćati samo kao puko prepisivanje odredbi direktive već svaka direktiva mora imati i određenu politiku spram materije koja se direktivnom uređuje. Ovdje na žalost u ovom zakonu to nije učinjeno. Dakle, nismo zaštitili naše tržište rada i to je ono što je poruka ovog zakona. Naime, direktive uvijek predstavljaju minimalne standarde ispod kojih se ne može, ali se može iznad tih standarda i one su vrlo fleksibilne jer omogućavaju državama članicama da uz postavljene minimalne standarde urede svoje tržište rada tako da smanje štetne posljedice. I iščitavajući sam ovaj zakon mogu se jasno iščitati dvije stvari. Prvo, da je Vlada odredbe direktive prenijela u zakon šablonski ne štiteći hrvatsko tržište rada i da ovakvim načinom zakonskog uređenja ni na koji način ne utječe na smanjenje normativnog uređenja i olakšanje pristupa poslodavcima našem tržištu rada, nego još dodatno komplicira komplicira poslodavcima postupanje u Hrvatskoj i još više normativni nered koji imamo u Hrvatskoj više povećava. Jer dakle ako govorimo o upućivanju radnika na rad u inozemstvo mi tu materiju imamo u 5 zakona i pravilnika. Jedan je Zakon o radu, drugo je Zakon o strancima, treći je Zakon o provedbi Uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Zakon o inspekciji rada i posebni pravilnik kojima će se odrediti nužni elementi za opću promjenu. I poseban pravilnik koji će urediti postupak podnošenja obveznih sadržaja i oblik izjave o upućivanju. Pa kad dođe gospodo poslodavac u Hrvatsku i kad ide vidjeti koji njemu zakon regulira radnike koji će doći iz zemalja i raditi u Hrvatskoj, pa nije ni čudo da se ne može snaći jer više ne zna u kojem zakonu što piše. Tako da bih želio čuti od predstavnika Vlade kako misle da strani pružatelj usluga se može snaći u ovoj šumi propisa i kako misle takvim načinom olakšati poslovanje u Hrvatskoj. Zato plediram da i upućujem poziv Vladi da se ovaj zakon temeljito preradi jer više ne znamo koji je članak zakona koji i da se ova materija radnog zakonodavstva prebaci u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Druga poruka je da ovim prijedlogom Vlada apsolutno hrvatskim građanima jasno šalje poruku da joj nije stalo da nezaposlenim radnicima u Hrvatskoj osigura radno mjesto, već je očito namjera Vlade u potpunosti otvoriti hrvatsko tržište rada i dodatno ga liberalizirati na način da olakša zapošljavanje radnika iz trećih zemalja na sezonskim poslovima. To je ono što ovaj zakon donosi i u ovim, ako ga usvojimo u ovom obliku u kojem je potpuno otvaramo tržište rada sezonskom zapošljavanju radnika iz trećih zemalja. To ne bi bio nekakav veliki problem da nam praksa i dok sadašnje iskustvo ne bi potvrđivali da ćemo na taj način zapošljavati nisko kvalificiranu radnu snagu iz nama susjednih zemalja što će dovesti do dodatnog pritiska na cijenu rada u RH i dodatno utjecati na snižavanje postignutih radnih standarda. To poslodavci hoće. Poslodavci jako nagovaraju da se ovakav oblik zakona usvoji. Naime, umjesto da osiguramo radna mjesta našim radnicima, Vlada bez obzira što imamo nedostatak u ovom trenutku radnika, ovosezonskim poslovima, otvara granice radnicima iz 3 zemalja, što će dodatno još smanjiti cijenu rada u Hrvatskoj i još više potjerati mladih ljudi iz Hrvatske da traže svoje radno mjesto negdje izvan granice Hrvatske. Prema tome, ovo je i zakon koji ide direktno protiv migracijske politike u Hrvatskoj, protiv populacijske politike u Hrvatskoj, jer će omogućiti da uvezemo radnike iz trećih zemalja koje ćemo nisko platiti, a naši mladi ljudi, nezaposleni će otići iz Hrvatske jer ne žele raditi za tako niske plaće. Naime, ono zašto to tvrdim je da je direktivna vrlo jasno postavila minimalne standarde, a da mi u ovom zakonu nismo iskoristili da te standarde podignemo na jednu višu razinu i zaštitimo naše tržište rada. Naime, u zakonu jasno piše, o broju sezonskih radnika iz trećih zemalja, tek se kaže da Vlada može, što je za očekivati da u praksi neće utvrditi kvote za njihovo zapošljavanje, ne stavlja se ograničenje u odnosu na zapošljavanje sezonskih radnika iz trećih zemalja, na način da se omogućava takvo zapošljavanje i ako nije moguć naći odgovarajućeg radnika u Hrvatskoj i ako direktiva tek ostavlja tu mogućnost. Ne utvrđuje se djelatnosti koje bi se smatrale sezonski, se postavlja potpuno otvorena mogućnost zapošljavanja u svim djelatnostima koji pripadaju pod vrlo široku definiciju sezonski djelatnosti. Zanima me s toga, hoće li građanska djelatnost se smatrati sezonskom djelatnosti prema prijedlogu ovog zakona. Uvjeti pod kojima se može dobiti izdavanje odobrenja za zapošljavanja sezonskih radnika u odnosu na poslodavce koji ne poštuju propise i zapošljavaju na crno su fleksibilno utvrđeni čime se šalje poruka da Hrvatskoj nije stalo spriječiti te štetne radnje poslodavaca, iako Europska komisija, stalno naglašava da je potrebno suzbiti nezakoniti rad u Hrvatskoj. Ovakva politika Vlade i HDZ-a, zapravo tolerira takvu pojavu i još je svojim rješenjima potiče a na štetu naših radnika. Takva politika Vlade spram hrvatskog tržišta rada, posebno u okolnostima odlaska velikog broja mladih ljudi iz Hrvatske, te visokog udjela dugotrajno nezaposlenih osoba i visokog udjela nisko kvalificirane radne snage je izrazito štetna, spram odnosa prema našim nezaposlenim radnicima i još jedanput utvrđuje da politika ove Vlade nije graditi konkurentnost tržišta rada na dobro plaćenoj radnoj snazi Hrvatske, nego na nisko plaćeno radnoj snazi po mogućnosti uvezeno iz trećih zemalja. Stoga bi želio postaviti nekoliko pitanja predstavnicima Vlade, iako na žalost, vjerojatno se ovdje se radi o Ministarstvu unutarnjih poslova, vrlo teško će ljudi odgovoriti na ta pitanja, dakle, ono što me zanima, jako direktiva ostavlja određene mehanizme zaštite domaćeg tržišta rada od navale sezonskih radnika iz trećih zemalja, zanima me iz kojih razloga se prilikom transformiranja ove direktive u zakon nije niti jedan od mehanizama ugradio u sam zakon. Dakle, da li je politika Vlade olakšati dolazak na tržište rada sezonskih radnika iz trećih zemalja? Ako da, zašto i koji su razlozi za to? Ili je politika Vlade zaštititi hrvatsko tržište rada koliko je to moguće u okvirima postane direktivom, ako jest, zbog čega to nije učinjeno ovim zakonom? Kakva je općenito politika Vlade prema migracijama radne snage? Želi li Vlada u potpunosti otvoriti tržište rada i jel li je ovaj zakon u okvirima takve politike? Iz kojeg razloga se ovim zakonom nije uveo institut odgovornosti u podizvođenju koji je propisan Direktivom o provedbi Direktive upućenim radnicima? Volio bi čuti od Vlade, da li se ovakvom politikom spram domaćih radnika iskazuje domoljublje koje se, čime se HDZ uvijek dići i kojim je HDZ-u s puna usta? Planira li Vlada politikom uvoza radne snage kod povećanjem kvota za zapošljavanje stranaca, što smo već imali prilike vidjeti ove godine, omogućiti da velik broj radnika iz trećih zemalja dođe u Hrvatsku i na taj način istišće naše radnike od mogućnosti dobivanja radnog mjesta. I zaključno. Očito da u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava nije bilo kritične mase koja bi implementirala ove direktive, jer da je tako, siguran sam, da ovakav prijedlog zakona ne bi došao pred nas, ali možda se i varam. I zaključno, prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o strancima, Vlada je u potpunosti razotkrila svoju politiku spram načina uređenja hrvatskog tržišta rada, a to je potpuna fleksibilizacija, liberalizacija i otvaranje hrvatskog tržišta rada i to radnoj snazi trećih zemalja, dakle nama susjednih zemalja, sa ciljem sniženje cijene rada. Da je tome tako, potvrđuje i činjenica da iz odredbi prijedloga jasno vidljivo da prilikom donošenje direktive nisu uvedeni niti jedan zaštitni mehanizam, nakon što je Vlada povećala svojom odlukom kvote za uvoz strane radne snage u Hrvatsku, jasno je da će sljedeće kvote biti još i veće i da će Hrvatska biti …/Govornik se radnike iz trećih zemalja, a da će naši radnici odlaziti iz Hrvatske. Ono što zabrinjava, je činjenica da se takvom politikom, ne da se stvaraju nova radna mjesta, već se i ona postojeća žele popuniti nisko kvalificiranom stranom radnom snagom iz trećih zemalja i time će se utjecati na sniženje cijene rada. Osobno u takvoj politici gdje se stranci stavljaju ispred naših građana pa čak i u odnosu na toliko željeno radno mjesto, ne vidim domoljublje, već izrazito koristoljublje vladajuće većine. Žao mi je što se ovom prijedlogu zakona nije pristupilo onako kao što se trebalo pristupiti, a to je da Vlada zaštiti svoje građane, da zaštiti hrvatsko tržište rada nego je omogućila da se na postojeća radna mjesta zapošljavaju i zapošljavat će se radnici trećih zemalja, a da će naši radnici koji mogu se zaposliti na ta ista radna mjesta ići van u Njemačku, Austriju, Irsku itd. gospodo gdje vam je duša? Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a govorit će uvaženi zastupnik Stjepan Čuraj. Oprostite, jedna replika je bila između uvažene zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega. Vezano na vaše izlaganje pa moram samo iznijeti da baš se ne možemo u svemu složiti, pogotovo vezano na vaše primjedbe glede sezonskog zapošljavanja radnika iz trećih zemalja. Na brojne vaše amandmane isto tako predlagatelj je dao i odgovore u obrazloženju prijedloga zakona, tako da vjerujem da ste to sve skupa dobro i razmotrili pa ću samo tako reći da je vrlo vidljivo da je u 2015., 2016., 2017. godini bila određena kvota od 15 dozvola za sezonsko zapošljavanje. Dakle ne radi se tu o nekakvim velikim navalama zapošljavanja radnika iz trećih zemalja. Moram reći da ne stoje stoga vaše primjedbe i da su one donekle neutemeljene, da ne treba imati strah od prekomjernih migracija sezonskih radnika iz trećih zemalja. A isto tako člankom 8. stavkom 4. direktive o sezonskim radnicima propisano je da države članice mogu odbiti zahtjev za odobrenje dozvola ako je poslodavac u 12 mjeseci otpustio radnika zbog popunjavanja mjesta sezonskim radnikom. Slijedom navedenog člankom 75.a stavkom 6. točka 4. konačnog prijedloga zakona određeno je da će se iz naprijed navedenih razloga odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. Dakle vidljivo je da je zakonodavac vodio računa o zaštiti hrvatskih radnika i na taj način. A što se tiče snalaženja poslodavaca, mislim da je isto tako vrlo jasno propisano u članku 2. konačnog prijedloga šta se smatra djelatnostima koje ovisi o izmjeni godišnjih doba koja je vezano uz određeno doba godine određenim ponavljajućim događanjem ili nizom događaja koji su povezani sa sezonskim uvjetima tijekom kojih razina potrebne radne snage znatno nadilazi razinu radne snage potrebne za uobičajeno tekuće poslovanje, a i djelatnosti u kojima je dozvoljeno zapošljavanje sezonskih radnika propisane su kao poljoprivreda, šumarstvo, turizam i ugostiteljstvo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Mrsića. Hvala lijepo. Ne znam od kud je podatak ali podatak je potpuno krivi. 2017. u Hrvatsku je odobreno 7026 uvoznih dozvola za rad stranca, prema tome to je deset puta više nego što je bilo 2013. i 2014. Poslodavci traže 19 tisuća dozvola za uvoz radne snage, dakle da u Hrvatsku dođe 19 tisuća stranih radnika što bi bio strašan udar na naše tržište rada jer jasno da radnici iz tih trećih zemalja su jeftiniji za poslodavce zbog raznih raznoraznih razloga, a da ne žele platiti naše radnike onoliko koliko oni zaslužuju. Dakle umjesto da platimo naše radnike pošteno i vrijeme je da poslodavci dio svog profita preliju u plaće radnika, dakle poslodavci traže uvoz jeftine radne snage i to Vlada HDZ-a odobrava. Dakle 7026 dozvola kažem deset puta više nego što je bilo 2012., 2013., tisuća traže poslodavci, a sa ovim zakonom ćete to vrlo jasno jer u zakonu piše, a može, a da li će ili neće ograničiti, to niko ne zna, ovisi o Vladi. A ono što bi trebalo biti da direktivom i zakonom ograničimo ulazak radne snage u Hrvatsku. Jer ono što ćete napraviti, već imate i napise i vidi se i u medijskim napisima, naravno da konobara ne možete platiti pet tisuća kuna u Dubrovniku jel on kada plati smještaj i hranu onda mu ništa ne ostane, pa naravski da neće čovjek raditi za pet tisuća Ali možda neko iz BiH ili neki drugih zemalja možda hoće. Ali ovaj će naš onda umjesto u Dubrovnik otići u Irsku ili u Austriju ili negdje drugdje za puno veću plaću. Dakle ovim zakonom to i radite, tjerate naše radnike iz Hrvatske. Hvala I sada u ime Kluba zastupnika HNS-a govorit će uvaženi zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Štovane kolegice i kolege, ovlašteni predlagatelji. Evo samo kratko vezano ispred kluba HNS-a ću se osvrnuti na primjedbe koje smo dali u prethodnim čitanjima. Prije svega većinom … zajedno sa klubom SDP-a nešto i sa nacionalnom manjinom, a vezano je za primjedbu na članak 58. prijedloga zakona odnosno koji je u ovom konačnom prijedlogu zakona članak 57. u vezi članka 117. glede prava na ostvarivanje besplatne pravne pomoći. Naravno, primjedba je djelomično usvojena i s time smo zadovoljni, prije svega što se tiče odobrenja besplatnog pravnog zastupanja u upravnom sporu, smatrali smo da je to opravdano i to je i prihvaćeno. Upravo da se pravni savjet odnosno pravno informiranje uključi u definiciju pravnog zastupanja zajedno sa pravnim zastupanjem u upravnom sporu te da se pravni savjet osigura svim strancima u postupku povratka pa i onima koji nisu smješteni u centru. Naravno da shvaćamo i obrazloženje vezano za odobrenje besplatnog pravnog zastupanja u upravnom sporu svim migrantima u postupku povratka da nije opravdano zbog financijskih razloga i razloga svrsishodnosti. Nadalje, jedan ću preskočiti pa ću se vratiti na prijedlog koji mislim da je i najviše uzbrkao javnost. Prihvaćamo također obrazloženje vezano za prijedlog u članak 49. prijedloga zakona, odnosno u konačnom zakonu članak 48. vezano za da se briše odredba, da će se protjerati stranac koji ponavlja činjenje prekršaje imajući u vidu da se stavljaju u nepovoljan položaj osobe koje su ponovile prekršaj tipa nepropisnog parkiranja ili pijančevanja na javnom mjestu. Naime prihvaćeno je obrazloženje da sukladno stajalištu Europskog suda za ljudska prava direktiva oslobodi kretanja, utvrđuju opće pravne standarde za protjerivanje koji se primjenjuju neovisno o tome radi li se o osobi sa slobodom kretanja ili ne. I naravno prema važećem Zakonu o strancima protjerivanje nije moguće i to bih želio svakako, vezano to napomenuti bez pravomoćne odluke nadležnog tijela koje utvrđuje postojanje od povrede propisa što jasno proizlazi i članka 107. stavka 2. Stoga prihvaćamo isto obrazloženje. Tako vezano za primjedbu na članku 80. odnosno konačnom prijedlogu zakona članak 79. kojom se unosi mogućnost ponovnog smještaja u centar budući da takva mogućnost ne postoji po direktivi kako je tada tumačeno. Primjedba sukladno priručniku o povratku koji sadrži tumačenje direktive u skladu je sa praksom Europskog suda za ljudska prava, određeno je da se strance može ponovno smjestiti u …/Govornik se ne razumije./… pod uvjetima kako je navedeno u konačnom prijedlogu zakona, dakle isto obrazloženje prihvaćamo. Ono što se tiče možda najspornijeg dijela naše primjedbe vezano je za članak 43. i ovoga o čemu i javnost bruji pomaganje samim strancima ili odnosno riječi pokušaja pomaganja. Ono što ovdje je jasno naznačeno i što se mogu složiti da davanje hrane, odječe i slično, pa i pružanje smještaja migrantima koji nezakonito borave a koje je motivirano isključivo razlozima humanosti i morala se ne smatra pomaganjem u smislu direktive to apsolutno pozdravljamo. Naime, ono što je svakako tu pitanje koje trebamo razmisliti je taj dio priče gdje je pomaganje a gdje se to može naći rupa u zakonu vezano za biznis, krijumčarenje ljudi i svega onoga što smo svjedoci i naravno što je bilo i preko Hrvatske ali pogotovo morskim putem. Naime, tu jasno treba biti to navedeno. Slažemo se i sa Odborom za ljudska prava da taj dio treba podrobnije obrazložiti i da netko zapravo treba reći što to točno je ili nije jer humanitarna pomaganja apsolutno da. I ja ne vidim da se s ovim time upravo ovo što sam naveo i zabranjuje, međutim, svakako razumijem i kolege koji se boje da netko tko će to reći što je bilo humanitarno a što ne, da netko ne bi nastradao. Mi smo imali isto također dolje u Slavoniji i u Osijeku i u Baranji. Kolega Hajduković je i spomenuo, ja osobno sam skupljao pomoć kada je bila ona velika kriza u kojoj se Hrvatska mislim na razini ne europskoj nego ono kako da može biti primjer ostali europskim zemljama jer smo imali situacije da baš to tako i drugdje nije bilo a uvijek se i ovo u krajnjoj liniji i je direktiva o usklađivanju sa europskim zakonima i direktivama, da smo mi njima mogli biti primjer. Međutim, ovo što piše da jedino u slučajevima poput spašavanja života, sprječavanja i ozljeđivanja i pružanja hitne medicinske pomoći moglo bi se opravdati humanitarnim razlozima ali to mora biti predviđeno nacionalnim zakonodavstvom. Upravo zbog toga kažete su navedeni slučajevi u zagradi, spašavanje života, samo taj primjer humanitarnog bi se trebalo možda još više elaborirati jer ako netko dolazi, umire od gladi, ti ne znam je li on stvarno je gladan i ako mu daš nešto pojesti ili je to osnova za neko kazneno ili prekršajno gonjenje. Također mogu izraziti zadovoljstvo što je u članku 47. se dodaje točke 5. životnog partnerstva, što se to također u ovaj zakon zakon uvodi taj termin. Ali prije svega još bih jedno samo pitanje postavio vezano za članak 70. ovoga zakona, odnosno izmjene zakona koji govori da tehničke uvjete za zadržavanje državljana trećih zemalja iz stavka 2. ovog članka propisati će pravilnikom propisati će pravilnikom ministar nadležan za unutarnje poslove. Tu smo imali i na odboru nekoliko upita vezano za smještaj pogotovo maloljetnih osoba da li se on odvija u popravnim domovima ili u svojevrsnim određenim centrima. Također financijski aspekt me zanima me zanima tih tehničkih uvjeta koji će biti jer ovo smo rekli da u vašem prijedlogu da ovaj zakon ne traži dodatna financijska sredstva. Ali mene zanima i znamo kako je to izgledalo, doduše nešto smo dobili od EU, Europske komisije vezano za našu brigu o tadašnjim izbjeglicama i zbrinjavanje istoga Ali zanima me te tehničke uvjete točno koja su tu možda sredstva predviđena, točno da li su oni doneseni i ta diskrecijska odluka ministarstva ili ministra na koji način će to financijski utjecati. Evo Hvala lijepa. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeći je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I onda sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Miranda Mrsića, ponovo. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, nisam očekivao da ćemo tako brzo doći. Ali dakle, ovdje u više navrata govorimo o otvorenosti, dakle to nije pitanje otvorenosti tržišta rada već je to pitanje kako provesti direktivu EU a istovremeno zaštiti svoje tržište rada. To je gospodo ključni element ovog zakon. A s druge strane kada govorimo o sezoncima a sezonci nisu stručna radna snaga nego je to vrlo jasno otvaranje hrvatskog tržišta rada nekvalificiranoj radnoj snazi dok naša stručna radna snaga odlazi izvan Hrvatske. I to su činjenice koje stoje ako se ovakav zakon donese kakav je. Opet žao mi je kolege iz MUP-a, ovo nije njihova materija, ali ovo je najveća posljedica ovog zakona. S druge strane Vlada ne predlaže nikakve mjere za zadržavanje naših stručnih ljudi a opet otvara, opet ponavljam otvara vrlo široka vrata nisko kvalificiranoj radnoj snazi. Ako nam je interes zaštititi vlastite nezaposlene i omogućiti da se oni zaposle, a ne da onda otvaramo vrata strancima, svaka pametna Vlada bi iskoristila mogućnosti kao da je direktiva. Direktiva vrlo jasno propisuje minimalne standarde, dakle ispod toga ne možemo ali iznad toga možemo. I to sve zemlje rade, mi jedina smo valjda zemlja koja je odlučila prenijeti direktivu sa minimalnim standardima i otvoriti onda širom tržište rada, neka se u Hrvatskoj zapošljavanju svi koji može, a naši će onda ljudi odlaziti izvan Hrvatske. Pa nije lako otići izvan Hrvatske, ipak je tu i domovina i sve ostalo i to je nešto što treba vrlo jasno reći. S druge strane, ovaj zakon nije samo pitanje usklađivanja s direktivama već odražava i politiku ove Vlade. Dakle, kroz ove direktive se vidi politika ove Vlade prema tržištu rada a to je potpuna liberalizacija i omogućavanje da u Hrvatsku uđe niskokvalificirana jeftina radna snaga. O razvoju našeg tržišta rada, bilo bi jasno da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova otvori široku raspravu jer politika našeg tržišta rada nije očito dobro osmišljena, nemamo niti vizije niti strategije tako da nam mladi stručni ljudi odlaze izvan Hrvatske a s druge strane, omogućavamo da zaposlimo niskokvalificiranu radnu snagu. Prijedlogom ovog zakona Vlada je u potpunosti razotkrila svoju politiku koja ide za time da potpuno fleksibilizacijom i liberalizacijom hrvatskog tržišta rada. Da je o tome takom, potvrđuje činjenica da je iz odredbi prijedloga zakona vidljivo da Hrvatska nije opet, napominjem, iskoristila niti jednu mogućnost zaštite domaćeg tržišta rada. E pa to je, ono što je frapantno. Niti jednu mogućnost Vlada nije iskoristila da zaštiti hrvatsko tržište rada. Ovim zakonom se omogućava strancima zapošljavanje na sezonskim poslovima, opet napominjem bilo bi zanimljivo vidjeti je li građevinarstvo sezonski posao. Ili je to posao koji ste radi tijekom cijele godine osim onih par mjeseci kada je zima. Amandmanima smo tražili, koji nisu uvaženi da se točno definira koji su to sezonski poslovi, da bi na takav način zaštitili i naše radnike koji se nalaze na HZZZ-u, da dobiju toliko željeno radno mjesto. Jer točno je da sada imamo povijesno niski broj nezaposlenih u Hrvatskoj ali s druge strane imamo velik broj nezaposlenih naših starijih sugrađana koji bi se mogli zaposliti na nekim od ovih poslova a mi sa ovim zakonom omogućavamo da uđe mlađa, jeftinija, niskokvalificirana i I vrlo jasno je da je Vlada na tom pravcu jer je nakon godina gdje nismo dopuštali da u Hrvatsku ulazi strana radna snaga nego onoliko koliko je bilo minimalno moguće je i Vlada Tihomira Oreškovića i Vlada Andreja Plenkovića širom otvorila vrata ulasku radnika iz trećih zemalja i očekujem da ćemo krajem ove godine vjerojatno dati i jedno 12 do 15000 uvoznih dozvola, dozvola za uvoz radne snage iz trećih zemalja, što će biti potvrda da Vlada ide ka maksimalnoj liberalizaciji tržišta rada. Ono što zabrinjava je činjenica da se takvom politikom ne samo da se ne otvaraju radna mjesta nego se postojeća radna mjesta žele popuniti radnom snagom iz trećih zemalja. Radno mjesto konobara u Dubrovniku, gledam gospođu Puticu pa mi je Dubrovnik pao na pamet, kuhara u Dubrovniku su radna mjesta koja su stalna, ona jesu sezonska, ali su ona stalna. I sad ćemo ih popuniti sa radnicima iz trećih zemalja umjesto da popunimo sa našim radnicima, drago mi je da sada poslodavci konačno su počeli graditi i hotele gdje će ti radnici i stanovati, da imaju plaćenu hranu, dakle, da njihov standard bude veći, i što će se desiti? To ćemo popuniti sa radnicima iz trećih zemalja, umjesto da smo taj jedan viši standard koji je sada puno veći nego što je bio prijašnjih godina, omogućimo da uživaju naši radnici. Naši radnici će otići u Austriju, Njemačku i druge zemlje EU-a. je li to politika, je li to domoljublje je li to dakle nešto što bi hrvatska Vlada trebala raditi ili je to nešto što je trebala drugačije raditi? Da, trebala je implementirati direktivu, ali je trebala direktivu implementirati na način da maksimalno zaštiti svoje tržište rada ali jasno, i da omogući i poslodavcima da dobiju radnu snagu, ali ne na ovaj način. I to je ono što je problem ovog zakona, mi ćemo u SDP-u dati amandmane kojim ćemo pokušati popraviti to stanje jer opet napominjem gospodo, niti jednu mogućnost i direktive niste iskoristili da ograničite tržište rada u Hrvatskoj, da u Hrvatsku ne ulazi toliko jeftine radne snage. jedno pitanje za kraj, koje nadam se da će kolege znati iz MUP-a. Jedno vrlo jednostavno pitanje. Kad ste odlučili da implementirate ovakvu direktivu, na ovaj način, bez ograničenja, imate li uopće kakvih procjena, koliko bi u Hrvatsku moglo godišnje ući takvih ljudi, dakle koji će raditi kao sezonci iz trećih zemalja? Jeste li uopće radili kakve procjene kad ste pisali ovaj zakon ili ste jednostavno rekli pa neka svi uđu, neka u Hrvatskoj se zaposle, a gdje će se zaposliti naši radnici, to neka brine njemačka Vlada, austrijska Vlada ili neke druge? Dakle gospodo i sa ovim zakonom vladajuća većina je vrlo jasno otkrila namjere, a to je da i ono krhko tržište rada hrvatsko koje se počelo razvijati uništimo do kraja i da da idemo na ruku poslodavcima, a da našim mladim ljudima koji bi mogli popuniti ta radna mjesta i dobro zarađivati. Jer zašto ne bi platili konobara 7 do 10000 kuna, kuhara 10 do 15000 kuna jer oni toliko vrijede, jer naša radna snaga za razliku od ovih ne treba se nitko uvrijediti ali naša radna snaga je puno kvalitetnija, puno iskusnija nego ta uvozna radna snaga. Ali očito poslodavcima zbog nečega je važno da dobiju jeftinu radnu snagu. Ali to opet će biti dvosjekli mač, jer građani odnosno turisti koji dolaze na ljetovanje dolaze u pojedine hotele zbog konobara, zbog kuhara, zbog recepcionera, zbog kvalitete usluge, zbog toga što imaju osobu koja zna svoj posao. A na ovakav način ćemo dovesti do toga da ćemo sniziti i kvalitetu usluga u turizmu kada govorimo o grani koja treba najviše sezonaca što će posljedično dovesti do pada dakle i cijena naših usluga, jer jednostavno ćemo biti preskupi za strance sa lošom uslugom. Dakle, ovaj zakon nema samo posljedice koje su vezane uz tržište tržište rada, nego su i vezane uz ekonomiju. I ja se nadam da će Vlada prihvatiti amandmane koji idu samo za jednim ciljem, a to je da osiguraju našim građanima ravnopravno natjecanje da u Hrvatskoj dobiju svoje radno mjesto a da ne moraju tražiti radno mjesto izvan Hrvatske u drugim zemljama. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Na vaše izlaganje ima više replika. Prva je uvaženog zastupnika Hrvoja Zekanovića, izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, uvaženi kolega. Mene ovo zanima jedna stvar hoćete li vi podržati ovaj zakon ili ne? Znači to me zanima, to mi odgovorite čisto da znam unaprijed. A s druge strane, evo vi ste tu 10 minuta vrtili jednu te istu mantru. Koliko sam shvatio vi se ne slažete sa tim povećanjem kvota koje će se eventualno povećati, jer je to kasnije na Vladi. Pa zanima me, na koji način bi vi, a bili ste u prilici, vi ste bili ministar rada ako se ne varam. Na koji bi način vi danas pronašli radnike, sezonske radnike svim onim ugostiteljima, turističkim djelatnicima na priobalju koji im trebaju. Ja dolazim iz te regije. Imamo stvarno jednu apsurdnu situaciju, da imamo mlade ljude koji jesu na birou, a imamo deficit radne snage. Znači, nama radna snaga fali. I jako često, iako ima suprotnih primjera kao što ste vi rekli stvarno da imamo situaciju da su katkada i potplaćeni, ali imamo i primjera gdje su plaće, jako lijepe plaće. Ali jednostavno radnike ne možemo pronaći, odnosno ugostitelji, turistički djelatnici ih ne mogu pronaći. Pa evo dva pitanja. Hoćete li podržati zakon i konkretno što biste vi napravili, odnosno što niste to napravili kad ste bili ministar? Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Mrsića. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle klub SDP-a će dati amandmane na ovaj zakon. Ako ti se amandmani podrže mi ćemo biti za taj zakon. Ako ne, bit ćemo protiv. Jer zakonom definitivno hrvatsko tržište rada otvaramo prema jeftinoj radnoj snazi, a kada pogledate Vladu četiri godine SDP-a onda u to vrijeme ćete vidjeti da smo vodili vrlo restriktivnu politiku sa uvoznim dozvolama za uvoz radne snage zbog toga što smo imali velik broj nezaposlenih. Ali ono što rješava problem nedostatka radne snage u turizmu, što sad poslodavci već rade ali je sada već kasno, a to je veće plaće, osiguran i dobar smještaj, sigurno radno mjesto. Mi smo uveli stalnog sezonca koje je ova Vlada i vi ste to podržali u ovom Saboru ste tu mjeru potpuno onemogućili da poslodavci je koriste. Što je stalni sezonac? Dakle, to je osoba koja ima de facto ugovor na neodređeno vrijeme sa tvrtkom ili firmom gdje radi. I ono, dakle to omogućava čovjeku da zna da će svake godine raditi da ne mora tražiti novo zaposlenje, a tvrtci omogućava da ima kvalitetnog i dobrog radnika. I stalni sezonac je jedna mjera koja osigurava, turističkoj djelatnosti osigurava dobre i kvalitetnu radnu snagu. Ali ono što trebate, zašto ljudi neće radit? Pa sa 5000 kn u Dubrovniku kao konobar koji radi 60 sati tjedno, to znači 12 sati na dan, 5 dana ili 10 sati kroz 6 dana, je dakle nešto što ne drži vodu. I ako hoćemo zadržati naše ljude, platit mu ih pošteno, pa će svi onda raditi. Zašto velike kuće nemaju takvih problema u osiguravanju radne snage? Baš zbog toga što planiraju i što dobro plaćaju. Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije apsolutno razumijem vašu zabrinutost vezano za zapošljavanje mladih ljudi. Austrija je recimo ove godine dala prednost radnicima za zapošljavanje koji imaju svjedodžbe iz Austrije, pa onda onima koji su državljani zemalja EU, pa tek onda radnicima iz trećih zemalja. Ali vi ste eklatantni primjer jedne osobe u dvije osobe. u ožujku 2015. podsjetit ću vas kao ministar rada ste slavodobitno najavili da većina članica EU uskoro odustaje od zabrane zapošljavanja Hrvata. I tada ste na neki način zastupali tu ideju liberalizacije tržišta, a danas to koristite poput bivšeg češkog premijera Iržija Parobojka kojeg su gađali jajima koji se zalagao kao socijaldemokrat za zabranu zapošljavanja radnika iz trećih zemalja. Jer vi zapravo danas više govorite kao neki euroskeptik, kao neki zastupnik nekog nacionalističkog pokreta, jer ako malo pogledate situaciju što se tiče zemalja EU te zabrane zapošljavanja za radnike iz trećih zemalja više su iz političkih razloga, a manje zbog situacije na samom tržištu rada. I za kraj reći ću vam jedan primjer, dakle iz Dubrovnika koji sam čuo prije dva tjedna, dakle radno mjesto u praonici, 7 i pol tisuća kuna mjesečno, ne postoji osoba koja bi se zaposlila iz RH, nema zainteresiranih koji bi došli, dijelom i zbog onih razloga koje ste vi naveli, tako da su zaposlene žene iz BIH, a isto isto tako, još je jedna činjenica koju ne treba smetnuti s uma, s obzirom na turističku sezonu, da je prije 90' znatan broj sezonskih radnika dolazio iz BIH i Srbije, ako mislite i aludirate na taj dio ljudi koji

je da kad smo pristupili EU, u našem ugovorom sa EU, vrlo jasno stoji da svaka zemlja, članica može ograničiti zapošljavanje naših sugrađana, 3, 2, pa 3, dakle, može ukupno 7 godina biti, 8 godina može biti zabrana zapošljavanja. I to su neke zemlje iskoristili, a jesmo i mi u tim zemljama …/Govornik se ne razumije./… recipročnu mjeru. Prema tome, meni je kao osobi koja se zalagala za pristupanje EU, bilo izuzetno drago, da dosta zemalja EU nije uvelo tu zabranu, onda ne možemo ni mi prema njima, dok neke zemlje, zbog svojih nekih razloga, su to napravile više političkih nego objektivno. Međutim, Austrija ima sada problem da joj raste nezaposlenost i ona je iskoristila direktivu i ona to u svojoj direktivi ne treba miješati direktivnu sa našim pristupanjem zajedničkom tržištu EU, jer zajedničko tržište EU bez granice, prema tome slobodan protok robe, ljudi i kapitala. I to je ono o čemu ste vi govorili, dakle nikakav euroskeptik niste, nego da pače, bilo mi je drago da smo, da dosta zemalja nije uvelo tu zabranu. Ali ovo o čemu sada govorimo, je naša lokalna situacija, gdje Vlada nije uopće iskoristila niti jednu mogućnost da napravi ovo što ima Austrija, jer Austrija to u direktivi i napravila, u svom zakonu kaže da mogu ograničiti zapošljavanje stranih radnika u odnosu na svoje sugrađane. Mi ako donesemo zakon ovakav kakav je, tog ograničenja nećemo moči napraviti. Jer će nas odmah tužiti odmah tužiti Europskom sudu pravde. Jer mi to u našem zakonu, mi ne možemo staviti zabranu, odnosno da prednost imaju naši, koji imaju našu svjedodžbu neke naše škole ili više škole ili fakulteta, dakle, mi to ne možemo, jer to nismo stavili u zakon, a mogli smo. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega Mrsić, u cijeloj vašoj raspravi, vi stalno pokušavate podvući tezu da jedino vi iz Kluba SDP-a brinete o tome da li će naši ljudi, naši radnici u domovini moći naći posao, a mi u HDZ-u smo jako protiv toga valjda. To nije tako. Vi sami znate, jako dobro, da se problem zapošljavanja visoko obrazovanih neće riješiti ovim zakonom. Isto tako na vašu primjedbu vam je vrlo jasno rečeno, da je primjedba neopravdana i budući iz toga da direktiva predviđa mogućnost, da svaka država članica, uvede kvotu, što ste i sami rekli, a kvotu donosi Vlada na temelju prijedloga Ministarstva rada, Ministarstva nadležnog za rad, ako mišljenju Zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, i predstavnika socijalnih partnera, zamislite da svi oni, tj. da nitko od njih neće voditi računa o tome da li postoje adekvatna radna snaga u RH, prije nego što odobri kvote. Ja mislim da neće, da je svima u interesu da se prvo zaposle naši nezaposleni. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Mrsića. **Mrsić, Mirando (SDP)** Uvažena zastupnice Jelkovac, pa nije problem visoko obrazovanih, dakle svaka zemlja EU, pa i mi rado će primiti bilo koga visoko obrazovanog da radi na na našem tržištu rada, ali ovdje su problem sezonski poslovi, to su obično nisko obrazovani kadrovi, jeftina radna snaga i to je ono protiv čega se ja tu borim i želim ukazati da moramo štiti svoje tržište rada, jer Austrija je mogla ograničiti zapošljavanje stranaca na ovaj način kao što je uvaženi kolega rekao, ali mi nećemo moći, jer toga nemamo u zakonu, to nismo ni stavili, barem da smo negdje u jednom članku rekli da Vlada može propisati redoslijed, da primarno imaju u pojedinim djelatnostima djelatnostima pravo zaposlenja naši sugrađani sa našim diplomama. Ali to nismo nigdje, prema tome, svi, dakle i ovi iz trećih zemalja, zemalja, ne samo ovi iz EU, nego ovi iz trećih zemalja će imati isto tako, ista prava kao i naši radnici, ali ono što je također, zašto je i amandman. Mi u amandmanu vrlo jasno želimo reći da Vlada mora donijeti kvote, ne može, između može i mora je 19 tisuća uvoznih dozvola. Kada govorimo o toj sintagmi, ako kažemo da mora donijeti kvote, onda Vlada i savjetovati se sa svima zainteresiranima i onda donijeti kvote za uvoz radne snage. I to je ta razlika između može i mora je 19 tisuća sudbina hrvatskih radnika, tisuća radnih mjesta koje ćemo popuniti sa nisko obrazovanom radnom snagom iz trećeg zemalja, a naših 19 tisuća će otići izvan Hrvatske. Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženi zastupnica Sanja Putica. **Putica, Sanja (HDZ)** Cijenjeni zastupniče Mrsić, kad ste već toliko puta spomenuli Dubrovnik i cijelu hrvatsku obalu, vjerujem da i sami znate da je činjenica da danas hrvatskom turizmu nedostaje 5 tisuća ljudi koji bi popunili radna mjesta na obali, dovoljno govori o tome u kakvom se problemu nalazimo. Mislim da mi ovdje općenito ne govorimo samo o problemu nedostatku radne snage ili kvotama koje Vlada može ili mora donijeti, nego govorimo o jednom dubokom nacionalnom problemu, a to je iznimno loša demografska slika RH koja se koja se zasigurno niti ovim mjerama neće popraviti nego se radi o jednoj sveobuhvatnoj nacionalnoj politici. Međutim, ja bih vas samo upoznala sa činjenicom da u Dubrovniku ljudi koji su vlasnici ugostiteljskih objekata, ovdje sada govorim o privatnicima da ih tako nazovemo, a da to nisu neke velike hotelske ili ugostiteljske kuće, tim svojim radnicima plaćaju smještaj tijekom cijele sezone u kojim su im oni potrebni, a da su u Dubrovniku trenutno dvije velike hotelske kuće, dva velika hotelska lanca pristupila gradnji stambenih objekata i očito da će se taj pojam stalnoga sezonca i dalje tražiti svoje temelje u našem sustavu rada. Ja bih samo htjela upozoriti na jednu činjenicu, a to je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Ministarstvom turizma, ali i Ministarstvom rada pokreće jednu proceduru osnivanja centara kompetencije koji su čini mi se za ovaj problem itekako važni, a govorimo i o edukaciji sezonskih radnika, edukaciji radnika koji imaju niže kvalifikacije i mislim da na tome itekako treba raditi kako bismo dobili kvalitetniju radnu snagu i kako bismo upravo te naše mlade ljude koje sada imamo u našim srednjim ugostiteljskim i turističkim školama zadržali u RH i ponudili im poslove u kojima će baš oni biti stručni.

oko sezonaca. Ja znam da velike hotelske kuće grade stambene objekte za svoje sezonce i to je put kako ćemo osigurati da ljudi izabiru ugostiteljske škole i da rade sezonske poslove i to je nešto što je konačno došlo poslodavcima u glavu da bez toga neće imati kvalitetnu radnu snagu. Jasno da ako usvojimo zakone na ovakav način kao što smo usvojili, kao što ste predlagali da se usvoji, da ćemo mi širom otvoriti vrata za odlazak mladih ljudi jer će hotelske kuće rađe onda zapošljavati nekoga mu je jeftiniji nego naš radnik iz Hrvatske i da će ljudi otići iz Hrvatske. Jedan od problema turizma je što se Slavonija iselila, uvijek je sezonaca bilo u bazenu Slavonije i to se znalo da ljeti Slavonci dolaze raditi i oni su kvalitetni i dobri radnici da rade u turizmu u Dalmaciji. Međutim, Slavonija se iselila i sa ovime što sada radimo ćemo još više Slavoniju iseliti i onako nam demografska slika nije dobra pa će nam biti još lošija. Dakle ovo treba gledati i u svjetlu demografske politike da je ovo loše za demografiju, loše za Hrvatsku, loše za turizam jer prvo nećemo imati dobre radne snage, imat ćemo niskokvalificiranu, slabo plaćenu radnu snagu, kvaliteta turizma će nam biti lošija i to će onda posljedično dovesti i do pada kvalitete naše turističke ponude. Prema tome, ovo nije samo pitanje kvota i uvoza radne snage iz trećih zemalja nego ovo je pitanje ekonomije i turizma i svega onoga, da ne govorimo onda o građevini, brodogradnji itd., Bez dobro plaćenih radnih mjesta sigurnih radnih mjesta ovaj problem se neće riješiti, a ovakav način kao što se sada pokušava je nešto što neće donijeti dobro Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona uvaženog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene kolege zastupnici. Ovdje evo ja ću još malo o ovim kvotama za uvoz radne snage, čisto malo da zaključim sa moje strane. Dok sam slušao gospodina Mrsića stvarno nisam znao jel on član HSP-a ili je član SDP-a s obzirom na jedan stav koji je dosta rigidan prema stranoj radnoj snazi koja bi trebala doći u Hrvatsku eventualno, ali bi se složio da je ovo stvarno pitanje demografsko pitanje tako da ćemo ovaj problem imati i u sljedećim razdobljima sve češći i češći i da ćemo morati kao država prije svega morati poraditi na demografskoj obnovi, a da ćemo sa rješavanjem tog demografskog pitanja koje je najbolnije pitanje za državu Hrvatsku

Hrvatskoj kada govorimo o sezonskoj radnoj snazi možda na tome još poraditi na neki način stimulirati sve one koji imaju potrebu za radnom snagom da se taj smještaj omogući svima onima koji nemaju mjesto prebivališta i i mjestima gdje žele raditi. Još je jako bitan moment ako neko npr. iz Šibenika želi ići u Dubrovnik raditi i nema ga nekoliko mjeseci kući, on će što je logično otići u Njemačku gdje je veća cijena rada, tako da opet dolazimo do onog glavnog problema naše nerazvijenosti odnosno u startu niske cijene rada pa zbog toga ljudi i odlaze. Ja bih pohvalio ovaj radni tim ispred predlagatelja ispred MUP-a koji ipak od zadnjeg čitanja promijenio neke stvari na koje su bili upozoreni, a radi se o članku 87. gdje je bilo očito usklađivanje sa direktivom Europske zajednice odnosno direktivom Vijeća Europe, gdje stoji u članku 2. član obitelji znači to je bračni drug, zatim partner s kojim građanin Unije ima registriranu zajednicu na temelju zakonodavstva države članice, ako je po zakonodavstvu države članice domaćina registrirana zajednica izjednačena s bračnom zajednicom. U onom prvom čitanju kao da netko nije čitao Ustav pa je zaboravio da u našem Ustavu RH postoji članak 62. gdje stoji obitelj je pod osobitom zaštitom države, brak je životna zajednica žene i muškarca, tako da onaj stavak koji je tu bio o neformalnim partnerima da su također i životnim partnerima da su članovi obitelji u smislu ovog zakona je izbačen i to mi je drago odnosno ovaj ovaj Konačni prijedlog zakona je prihvatljiv kada govorimo o ovome. Eto hvala lijepo. Hvala. Sljedeća rasprava trebala bi biti ona uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Nema ga, gubi pravo na govor. Sada je na redu pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Bože Ljubića. Izvolite. Odbor za Hrvate izvan RH je raspravljao ovu pragmatiku Zakona o strancima i odbor je jednoglasno predložio amandman koji je glasio hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu ovoga zakona. Zašto? Naime u postojećem zakonu u članku 2., stavak 1. glasi: „Stranac je osoba koja nije hrvatski državljanin.“. Zapravo time se izrijekom svi pripadnici hrvatskoga naroda bez državljanstva definira su kao stranci a intencija je zapravo odbora i vjerujem i intencija svih nas u Hrvatskom saboru da se učini distinkcija između pripadnika hrvatskoga naroda i stranaca kao na simboličkoj, tako dakle i na suštinskoj razini. U prvom redu se to odnosi na prava na ulazak, kretanje, boravak i rad u RH osoba hrvatske narodnosti koje treba izjednačiti dakle sa hrvatskim državljanima jer to naravno i gospodarski i demografski interes RH ali i ustavna obveza Hrvatske. Ta ustavna obveza je naravno pretočena i u Poslovnik ovoga Sabora pa i u djelokrug Odbora za Hrvate izvan RH, između ostaloga stavljenog poslovi i utvrđivanje i praćenje politike. A u postupku donošenja zakona i drugih propisa odbor ima pravo i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima na koje se odnosi pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatskih manjina u drugim državama i predlaganje mjera za unapređenje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta. Dakle završen citat iz Poslovnika. I u jednom od prethodni saziva ovoga Sabora se pokušalo bivšoj Vladi ukazati na ovu nelogičnost da se pripadnici hrvatskoga naroda bez državljanstva tretiraju kao stranci ali bez uspjeha. Umjesto toga izvršene su izmjene u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji su pripadnicima hrvatskoga narod izmjenom toga članka dalje komplicirali, dakle proceduru stjecanja hrvatskoga državljanstva a isto tako je kompliciralo i stjecanje hrvatskoga državljanstva u određenim pripadnicima hrvatskoga naroda iz Bosne i Hercegovine, posebice u nekim županijama jer to nije bilo obvezno, dakle narodosno narodosno izjašnjavanje. Dakle ovo je popravak koji smo mi kao odbor tada predložili i koji ću ja predložiti ovom Saboru do kraja ove rasprave

„Ovim zakonom uređuju se odnosi Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Između ostalog uvodi se status Hrvata bez hrvatskog državljanstva“. članak 2. u smislu ovoga zakona Hrvati izvan Republike Hrvatske su pripadnici suvremenog i konstitutitvnog hrvatskoga naroda u BiH, pripadnici hrvatske manjine u Europskim državama, hrvatski iseljenici u prekomorskim europskih državama i njihovi potomci.“. Zatvoren dakle citat. Ova formulacija dakle iz amandmana je bila i ranije dio zakonodavstva RH pa je primjer …/Govornik se ne razumije./… Zakonu zapošljavanju stranaca koji je vrijedio do usvajanja Zakona o strancima, u članku 1. stavak 3. glasio: „Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredbi ovoga zakona.“. Ta odredba je dakle i u skladu sa zakonima i praksom zemalja EU koje reguliraju status pripadnika naroda ali ali bez državljanstva. Naime u njemačkom zakonodavstvu već u temeljnom zakonu …/Govornik se ne razumije./… zakoni razlikuju etičkog Nijemca i daju njemu i njegovoj supruzi, odnosno suprugu prava koja ne daju strancima. Slična je dakle situacija i sa Republikom Slovenijom koji također etničkog Slovenca razlikuje od stranca i u poglavlju Zakona o Slovencima izvan njenih granica pod naslovom „Status Slovenaca bez državljanstva Republike Slovenije određuje prava te kategorije Slovenaca.“. članak 58. kaže: „Republika Slovenija je matična domovina svih Slovenaca, zbog toga također Slovencima bez državljanstva na svojem području priznaje poseban status koji imenovanima osigurava posebna prava i pogodnosti.“. Također u članku 60. stoji: „Slovenska narodnost i slovensko podrijetlo se dokazuje izvodom iz matice rođenih i drugim vjerodostojnim dokumentima.“. I u članku 66. se Slovencima bez državljanstva određuju prava pa među ostalim pravo dobivanja vlasništva nad nekretninama pod jednakim uvjetima koja vrijede za državljane Republike Slovenije te prednost kod kandidiranja za slobodna radna mjesta ako ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova, dakle prednost pred ostalim strancima pri čemu se misli na strance koji nisu državljani EU. Također Također židovski zakon …/Govornik se ne razumije./… daje olakšice Židovima i prije povratka i godinu dana nakon useljenja. Dakle, kolegice i kolege zastupnici, dakle nedavno sam bio u Jeruzalemu na konferenciji posvećenoj svjetskim dijasporama. I mislim da bi mi Hrvati i hrvatska država trebali neke stvari naučiti od Židovskog naroda i države Izrael. Poznato je dakle da je da je državu Izrael je stvorila židovska dijaspora. Zapravo i hrvatska dijaspora je odlučujuće doprinijela stvaranju i uspostavi Hrvatske države. Međutim, od utemeljenja Židovske države, Izraela '48. godine do danas broj Židova u Izraelu se povećao 10 puta a u Hrvatskoj svake godine demografski propadamo i ostajemo bez jednoga grada. Dakle kod rasprave sa nadležnim predlagateljima uvijek se pojavljivao problem sa njihove strane kako definirati dakle Hrvata koji nema državljanstvo kao Hrvata. Jednostavno, Židovi su to odnosno Izrael je to definirao, dakle, potomak 4 generacije od majke židovske je pripadnik židovskog naroda. Samo od pada Berlinskog zida se milijun Židova je imigriralo, odnosno importiran je iz država bivšeg SS-a. '91. godine 185000, '90., '91. 150000, vjerovali ili ne, u Operaciji Solomon, dakle u 36 sati je zračnim mostom 14400 Židova, etiopskih Židova importirano u državu Izrael. Dakle, da li je netko postavljao tu birokratske prepreke tko je Židov a tko nije? Dakle, tu su stvari kojima moramo debelo razmisliti ako želimo istinski demografsku obnovu RH, ako želimo i gospodarski i svaki drugi napredak RH. Dakle, Dakle, za razliku od židovske države, mi 25 godina nismo bili u stanju, niti na simboličkoj razini niti na suštinskoj razini pristupiti suštinskom rješavanju ovoga problema. Dakle, Odbor za Hrvate, ja osobno na čelu tog odbora smo imali nekoliko sastanaka sa predstavnicima predlagatelja, predstavnicima MUP-a, gdje su bili pripadnici stručnih službi Središnjeg državnog ureda za Hrvate RH i glavni argument je bio da ova materija ne pripada Zakonu o strancima, već da tu materiju treba riješiti Zakonom o državljanstvu. Dame i gospodo, kolegice i kolege zastupnici, po procjenama relevantnih institucija, otprilike 3800000 Hrvata živi izvan granica RH. Samo manji broj nas imamo hrvatsko državljanstvo. Zašto? Nekima je to legalna prepreka, neki koji su rođeni u državama kao što su Švicarska, Njemačka itd., zakoni te države, prije će dvojno državljanstvo, da bi mogli ostvariti prava koja proističu iz državljanstva u zemljama kojima su često rođeni i kojima rade. Stoga argument da se to pitanje treba riješiti kroz Zakon o državljanstvu ne stoji. Dakle, da treba i kroz Zakon o državljanstvu liberalizirati postupak stjecanja hrvatskog državljanstva, pojednostaviti ga, ali kažem mi i u ovom zakonu trebamo o tome debelo porazmisliti. na kraju, želim reći ovo. Ukoliko se ove promjene zakona usvoje, mi bi smo na značajan način olakšali život mnogim našim sunarodnjacima, posebice u južno američkim zemljama gdje često nema ni konzulata, gdje bi mogli predati ovaj zahtjev za državljanstvo, olakšali smo pripadnicima Hrvata iz nekih županija, iz BiH, olakšali bismo dolazak pripadnika hrvatskog naroda bez državljanstva i zapošljavanje i u kontekstu ove rasprave koje smo maloprije imali prilike slušati, oko sezonaca, također bismo na neki način olakšali boravak naših sunarodnjaka i njihovo nastanjivanje, ulazak, ostvarenje prava iz rada. I stoga, kažem ja, mi ćemo uložiti amandman, odnosno ja ću ga uložiti ovoga puta i ja očekujem do kraja rasprave i do početka glasovanja da ili da predlagatelj predloži formulaciju kao što smo zaključili na zadnjoj sjednici odbora koja će pokriti suštinu ovog amandmana ili ćemo onda ovdje i kao Sabor izjašnjavati o amandmanu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Ljubić, vaša rasprava me potaknula i nametnula jedno pitanje. Da li mi tj. Vlada kao predlagatelj svakim prijedlogom zakona osnažujemo vezu prema hrvatskoj dijaspori ili je nažalost slabimo? Jer kad pogledamo kroz povijest, zašto je toliki broj Hrvata otišao, nekada je bila ekonomska migracija, međutim bilo je strašno puno onih koji su naprosto morali otići iz svojih područja, jer bi ostali bez glave. Dakle, drago mi je da Odbor za Hrvate izvan Hrvatske nastavlja kontinuitet onoga što je Odbor prije 3, 4 godine predlagao a to je da ovo pitanje bude riješeno na drugačiji način kao što bi i kroz Zakon o porezu na dohodak trebalo riješiti problem oporezivanja mirovina, Hrvata prije svega u prekooceanskim zemljama a isto tako i kroz Zakon o zdravstvenom osiguranju i Sporazumu o zdravstvenom osiguranju potpisao te sporazume sa Amerikom, sa Južnom Amerikom, sa Australijom i sa Novim Zelandom, i onda bi to itekako olakšalo povratak našim ljudima koji nakon mirovine bi se željeli vratiti i ostati živjeti ovdje, međutim ovo su sve možda nekima naočigled sitnice ali njima nepremostivi problemi da bi došli živjeti ovdje. Krajnje je vrijeme da se počnemo odnositi prema Hrvatima bez obzira gdje oni bili onako kako se Izraelci prema svojima, kako se Talijani, Irci odnose prema svojima, a nakraju krajeva Irska nam je po mnogočemu uzor, a glavni

prethodnom sazivu Sabora je nama u odboru i mene osobno bila na neki način ljepotica da se ovim pitanjem pozabavimo još kažem u prosincu 2016. godine kada se ovaj zakon našao prvi puta pred Saborom i to u hitnoj proceduri. Zapravo, ja smatram da mi u ovom Zakonu o strancima gdje ponavljam i slažem se sa onima koji u ovom momentu na neki način imaju rezervu, uključenje jednog ovakvog amandmana u ovaj zakon da se pitanje Hrvata izvan RH ne rješava u Zakonu o strancima. Međutim, uključenjem ove formulacije o Zakonu o strancima u prvom redu dajemo poruku našim sunarodnjacima kojih imamo preko 3800000 izvan izvan RH, da ih ova država ne smatra strancima. Dakle, dajemo poticaj njima da se zainteresiraju za ovu državu da ste zainteresirani za dolazak, za ulazak, za školovanje, za zapošljavanje. dajemo pritisak ako hoćete institucijama RH koje 25 godina nisu učinile ono što su trebale učiniti, pa i svim onim ministarstvima i institucijama koje ste vi kolega Šuker spomenuli u ovom momentu. I ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo financija kod dobivanja OIB-a itd. itd. Prema tome, a u krajnjoj liniji zapravo onim ljudima gdje legalne prepreke država čije državljanstvo imaju i u kojima su često rođeni na taj način i koji neće nikada zatražiti, dakle prijem u hrvatsko državljanstvo. S druge strane imamo ljudi koji zbog financijskih razloga, zbog administrativnih razloga neće ni ući u tu proceduru, a žive hrvatstvo u zemljama kojima su rođeni, u kojima su se uselili i žive na neki način svoju Hrvatsku. I oni nama mogu biti korisni i bez useljenja i bez stjecanja državljanstva, a također i ova država njima. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sada ćemo napraviti stanku do tri sata. Imali smo još jednu repliku, ali na žalost kolege Culeja nema pa gubi pravo na Pardon, nisam vidio da je repliku i uvaženi zastupnik Ivan Kirin dignuo. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici Vlade, uvaženi zastupniče Ljubić. U Hrvatskoj jasno nedostaje sezonskih radnika, ali tu se tijekom rasprava spominjala zaštita tržišta rada, a naši ugostitelji imaju veliki problem – nemaju radne snage. I mislim da tu treba isto učiniti, olabaviti sustav, liberalizirati ulazak sezonske radne snage. Ali Hrvatskoj nedostaje stanovništva. Demografska slika Hrvatske je negativna. Jasno je da je jednostavno prirast stanovništva takav kakav je, ali ne samo da ta prirodno se manje rađa, a više umire, nego je i veliko iseljavanje iz Hrvatske. Čime je to uzrokovano? No to je možemo nazvati ekonomski razlozi i drugi, ali svijet je stalno išao od istoka prema zapadu i to je globalna pojava. Mene zanima da mi vi odgovorite, odnosno vaše mišljenje je vama useljavanje stranaca u Hrvatsku. Tu ne mislim na Hrvate. To bi trebalo biti maksimalno liberalizirano ma odakle oni dolazili iz trećih zemalja ili oni koji su se ranije iselili iz prekomorskih zemalja. Zanima me da li bi bilo potrebno možda liberalizirati useljavanje onih građana iz drugih zemalja koji su sličnog civilizacijskog kruga kao mi. Recimo Katolici sa Kosova. Recimo što mislite o tome? Odgovor uvaženog zastupnika Ljubića. **Ljubić, Božo (HDZ)** Poštovani kolega, dakle ovaj Zakon o strancima jasno kao što samo obrazloženje kaže, dakle potaknut harmonizacijom zakonodavstva RH sa zakonima EU. S druge strane ovaj zakon se bavi pitanjima stranaca, pa i ovih stranaca, sticajem dakle nužde dolaze na područje Republike Hrvatske i Europe iz zemalja zahvaćenih ratovima. I o tome je bilo dosta govora. Ja se o tome ne bih izjašnjavao. smatram da u demografskoj obnovi, mi se u prvom redu trebamo fokusirati na pripadnike hrvatskog naroda. I s tim u vezi i jeste ova intervencija i moja i Odbora za Hrvate iz RH, da se pripadnici hrvatskog naroda koji kao što rekoh oko 3 milijuna i 800000 živi izvan RH potaknu potaknu i da im se olakšaju prijem u hrvatsko državljanstvo, ali isto tako kroz ostale zakone za one koji iz bilo kojih razloga ne mogu pristupiti prijemu u hrvatsko državljanstvo da se napravi njihova distinkcija od ostalih stranaca. I to je osnovna intencija ovoga zakona. Što se tiče, dakle demografske obnove RH ja, ova materija zapravo ovog zakona nije prilika da o tome govorimo. Ali u svakom slučaju ukoliko će biti nužno da Hrvatska traži i druge izvore izvan hrvatskoga naroda, dakle iz iseljeništva naravno da je onda uvijek lakše, dakle integrirati one koji kulturalno su bliže da tako kažem domicijelnom hrvatskom stanovništvu ali naravno to ne treba isključivati ni ostale koji su spremni prihvatiti, dakle i zakone, kulturu RH. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sad ćemo onda prekinuti i vidimo se u tri sata na glasovanju. Dakle Prijedlog za iskazivanje povjerenja magistri znanosti Mariji Pejčinović Burić za obavljanje dužnosti potpredsjednice Vlade RH i ministrice vanjskih i europskih poslova.